002-01-78, внесен от Министерски съвет на 10 септември 2010 г. На свое заседание,

проф. д-р Анелия Мингова – представляваща ВСС, Петър Стоянов, Радка Петрова, Цони Цонев и Георги Шопов – членове на ВСС; от Инспектората към Висшия съдебен съвет: Ана Караиванова – главен инспектор, Петър Михайлов и Мария Кузманова – инспектори; от Висшия адвокатски съвет: Даниела Доковска – председател; от Софийски градски съд: Георги Колев – председател; от Софийски районен съд: Красимир Влахов – председател; от Окръжен съд –Пловдив: Сотир Цацаров – председател; от Окръжен съд – Варна: Ванухи Аракелян – председател; от Националния институт по правосъдие: Пенчо Пенев – директор; от Института за правни анализи и изследвания: Петър Бакърджиев – председател на Управителния съвет; от Българската асоциация на съдиите по вписванията: Илиана Дикова – председател на Управителния съвет; от Асоциацията на държавните съдебни изпълнители: Мария Колева, Христина Колчева и Людмил Станев. От името на вносителя законопроектът беше представен от министър Маргарита Попова. Тя посочи, че законопроектът е изготвен въз основа на и в съответствие със Стратегия за продължаване на съдебната реформа в условията на пълноправно членство в Европейския съюз. Необходимостта от него произтича от това, че Законът за съдебната власт, макар и приет сравнително наскоро – през 2007 г. – не може да отговори в пълна степен на нуждите и очакванията на съдебната система и на обществото. Целите, които се преследват със законопроекта, и приоритетните му области могат да се обобщят по следния начин. 1. Укрепване на органите на съдебната власт чрез надлежен подбор на кадрите и осигуряване на тяхното развитие в съдебната система. В тази връзка основните предложения за промени касаят атестирането на магистратите и конкурсите за първоначално постъпване в системата и за кариерното им израстване. Процедурата по атестиране е разделена от тази за кариерно израстване. Атестиране се извършва в два случая: при придобиване на несменяемост и периодично – на всеки три години. От окръжно ниво нагоре се създава още един орган по атестирането – атестационни комисии. Атестирането на магистрата ще се извършва от атестационна комисия в горестоящия съдебен орган, който предвид упражнявания инстанционен контрол най-добре познава неговата работа. Относно конкурсите се предлага такива да се провеждат както за първоначално постъпване, така и за израстване в съдебната система. Отпадат така наречените конкурси чрез атестиране, тъй като те не са конкурси в истинския смисъл и не дават гаранции за подбор на най-добрите и достойни магистрати за съответната длъжност. законопроекта е залегнало разбирането, че постъпването и израстването в съдебната система трябва да е свързано не само с наличието на определен юридически стаж и професионални качества, но и с притежаването на високи нравствени и морални качества. Затова е предвидено създаването на Комисия по етика и антикорупция във Висшия съдебен съвет и етични комисии на различни нива в съдебната система, които ще събират и проверяват информация за нравствените и морални качества на магистратите. 2. Нови правила за подбора на членове на ВСС и на административните ръководители на органите на съдебната власт. Основната цел на предлаганите промени е постигане на пълна прозрачност за това кой по какви критерии и ред се избира, какви са неговите нравствени и морални качества. Кандидатите за членове на ВСС и за административни ръководители трябва да представят и защитят своя управленска концепция. Заместниците ще се назначават и освобождават по предложение на съответния административен а не както е сега с конкурс чрез атестиране, и няма да имат мандат. Така ще се създадат професионални управленски екипи, които ще носят своята отговорност за функционирането на съответния съдебен орган. Във връзка с проблема с неравномерната натовареност на различните съдилища и прокуратури се предлага Висшият съдебен съвет да приеме наредба, в която да се определят критериите и показателите за натовареността в съдебната система. Тя ще послужи и като отправна точка при бюджетирането и продължаването на структурната реформа в съдебната система. 3. Законопроектът предвижда всички магистрати и членове на ВСС да декларират членството и участието си в граждански проекти, структури и организации с цел максимална прозрачност на тяхната дейност. Наличната по този начин информация ще се използва и при решаването на въпроса за отвод на магистрат или член на ВСС. ВСС. 4. Предлагат се промени в правилата, уреждащи първоначалното постъпване в съдебната система. Кандидатите за младши магистратски длъжности трябва да издържат централизиран конкурс, провеждан от ВСС. След това преминават през 9-месечно обучение в Националния институт по правосъдие. С увеличаване на срока на обучението от 6 на 9 месеца се отговаря на задължителните европейски изисквания в това отношение. Назначението на младшите магистрати ще става след успешно положени изпити в края на това обучение. Тези, които не ги издържат или се откажат по друг начин от обучението или от заемането на съответната длъжност, трябва да върнат стипендията, която са получавали в периода на обучението си. 5. Предлагат се промени във връзка с Инспектората, сред които министърът на правосъдието подчерта увеличаването на изискванията към инспекторите като гаранция за това, че те ще са в състояние компетентно и професионално да изпълняват функциите си. 6. Законопроектът предвижда правомощията на министъра на правосъдието по отношение на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията да бъдат прехвърлени на Висшия съдебен съвет. Така един и същи орган ще отговаря за назначаването, контрола върху работата им, бюджета им, което е много по-логично, отколкото съществуващия дуализъм в уредбата на статута и функциите им. Предлага се: разпоредби, целящи подобряване на комуникацията и взаимодействието на Главна дирекция „Охрана” и административните ръководители на органите на съдебната власт, както и издаването на наредба от министъра на правосъдието, съгласувано с ВСС, която да уреди по-детайлно това взаимодействие. В последвалата дискусия в Комисията по правни въпроси се включиха представители на органите на съдебната власт, неправителствени организации, народни представители. Становището на ВСС беше изразено от проф. Анелия Мингова. Тя отбеляза, че законопроектът е амбициозен и е в унисон със заложените цели и приоритети в Стратегията за реформа на съдебната система. В него има много положителни предложения, свързани с подобряване на управленския капацитет на органите в съдебната система, с утвърждаване функцията на ВСС като управленски орган. Даде положителна оценка на предложенията, свързани с функциите на постоянните комисии по етика и по предложенията и атестирането, усъвършенстване на дисциплинарните функции на ВСС и подбора на членовете му. Професор Мингова заяви, че ВСС има и някои препоръки и несъгласия със законопроекта: - ВСС възразява срещу § 4, предвиждащ членовете на ВСС да получават разрешение за допуск до класифицирана информация и счита, че те имат достъп до тази информация по право, защото членовете, които идват от магистратурата, запазват магистратския си статут, а статутът на останалите се приравнява на този на магистратите поради конституционната същност на ВСС; - ВСС възразява и срещу възлагането му на функции по отношение на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Те не са магистрати, Конституцията не предвижда

на минимизирането на неговата роля при подбора на младшите съдии и прокурори, която вижда в провеждането на два изпита без ясна програма, при това провеждани от два различни органа. Предлага, ако са необходими два изпита, то водеща роля в тях да има ВСС, а не Националният институт по правосъдие; ВСС не приема и идеята за децентрализация на конкурсите за кариерно израстване и атестирането. Смята, че изграждането на помощни атестационни органи при ВСС или подобряването на административния му капацитет са по-добрите решения, които ще допринесат в най голяма степен за единната кадрова политика. Председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев обърна внимание, че стремежът към пълна прозрачност, залегнал в законопроекта, е довел до някои предложения, които се нуждаят от преосмисляне и прецизиране. Като пример посочи § 2, според който всеки кандидат за член на ВСС трябва да представи концепция, което на теория означава 22 различни концепции за управление на съдебната система. Според него § 3 също ще доведе до практически проблеми поради необходимостта да се провеждат две национални делегатски събрания в рамките на един или два месеца. Професор Груев възрази и срещу § 4, като апелира да се прецени допустимата намеса на властите при допуска и изискванията за получаване на допуск до класифицирана информация от членовете на ВСС. Отбеляза още, че според него няма хипотези, при които членовете на ВСС ще имат нужда от класифицирана информация, за да упражняват правомощията си. Призова внимателно да се обсъди, преди да се отрича децентрализирането на конкурсите, особено като се има предвид колко бавно стават назначенията при действащата в момента уредба. Обърна внимание на голямата дилема относно това дали трябва да се кандидатства за конкретно място в съдебната система, или това да се решава накрая, след последния изпит, като посочи, че вторият вариант може да постави много социални и др. проблеми пред кандидатите. Председателят на Върховния административен съд господин Константин Пенчев заяви, че определено има нужда от изменения в ЗСВ, защото трябва да се подобри системата на кадруване и най-вече да се съкратят сроковете за назначаване на магистрати, които понастоящем са изключително дълги и сериозно затрудняват работата на съдебната власт, особено на по-ниските нива. Категорично се обяви за централизирано атестиране и централизирани конкурси, провеждани от ВСС по централизирани и постоянно действащи критерии. Посочи, че е изключително важно и нужно закон да дава рамката при определяне на натовареността на съдилищата и да гарантира достъпа на граждани до правосъдие, а не да се препраща изцяло към наредба, приемана от ВСС. Обяви се против предлагания в законопроекта механизъм за назначаване на младшите магистрати едва след полагане на изпита след обучението им в НИП и задължението им да върнат стипендията, ако се откажат от това назначение, защото подобно решение е социално обременяващо и сериозно би намалило броя на желаещите да кандидатстват за младши съдии и прокурори. Позицията на Прокуратурата по законопроекта бе изразена от господин Валери Първанов – заместник главен прокурор. Той заяви, че Прокуратурата подкрепя промяната в начина, по който е предвидено да става първоначалното постъпване на магистрати в системата. Прокуратурата подкрепя и разделянето на атестирането от кариерното израстване, което ще позволи по-бързо провеждане на конкурсите. Сега те продължават около година и половина, което затруднява изключително много работата на Прокуратурата на районно и окръжно ниво. Господин Първанов заяви от името на Прокуратурата, че не подкрепя § 4. Становището на Прокуратурата е, че членовете на ВСС не се нуждаят от класифицирана информация, за да упражняват правомощията си. Второто принципно несъгласие на Прокуратурата е по отношение на изискването за заместници на административните ръководители да се предлагат само магистрати от същия съдебен орган. Смята, че в това отношение уредбата и за административните ръководители, и за заместниците им трябва да е еднаква. Господин Първанов изрази подкрепа за отпадането на мандатите на заместниците на административните ръководители и издигането по този начин на екипния принцип на управление. Госпожа Ана Караиванова обърна внимание, че, след като се върнат в магистратурата, четиригодишният стаж на инспекторите от Инспектората към ВСС не им се зачита при атестирането и призова това положение да бъде променено. Госпожа Даниела Доковска изрази становището на Висшия адвокатски съвет, който приветства създаването на Законопроект за изменение и допълнение на ЗСВ, защото счита, че ЗСВ съдържа някои концептуални грешки, както и норми, които се нуждаят от промяна. обаче, че Висшият адвокатски съвет има възражения по конкретния законопроект, по-съществените от които според госпожа Доковска са: - § 2 не може да изисква от кандидат за член на ВСС да представя концепция за управление на съдебната система, защото управлението се осъществява не от него еднолично, а от колективния орган; - текстът на § 4 е противоконституционен, защото с него се внася зависимост в дейността на членовете на ВСС от преценки, извършвани от орган на изпълнителната власт; власт; - § 6 е неприемлив, защото би следвало критериите за степента на натовареност на съдилищата да се уредят в самия закон, а не в наредба на ВСС; наредба на ВСС; - в § 42 не трябва да се ограничава възможността за първоначално назначаване за по високите по степен съдилища и прокуратури; - § 90 и предвиденото в него обучение на бъдещите младши магистрати, и най-вече връщането в предвидените случаи на стипендиите, създава много проблеми. Госпожа Доковска предложи да се преосмисли концепцията цялостната досегашна дейност на министъра на правосъдието спрямо държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията да се прехвърли върху ВСС, тъй като те не са магистрати. Обяви се срещу предложенията за децентрализация на атестирането и конкурсите, както и срещу предлаганото явно гласуване във ВСС, което според нея ще създаде напрежение за противоконституционност. Господин Георги Колев - председател на Софийския градски съд, се ангажира да представи писмено становище от ръководителите на най-големите съдилища по законопроекта и постави въпроса: защо отпадат правомощията на административните ръководители с предвидената в § 10 отмяна на чл. 38, ал. 3–5 от ЗСВ? Госпожа Ванухи Госпожа Ванухи Аракелян изложи предложението на съдиите от Окръжния съд – Варна, да се въведе във ВСС квотен принцип на представителство, така че всеки апелативен съдебен район да излъчи свой представител. Пенчо Пенев подкрепи законопроекта относно разпоредбите, които уреждат обучението на магистратите. Господин Георги Шопов се обяви за запазване на централизираните конкурси и скъсяване на сроковете за обжалване и произнасяне на съда в рамките на тези конкурси, което ще доведе до цялостно ускоряване на процедурата. Господин Петър Бакърджиев подкрепи законопроекта в частта му, касаеща съдиите по вписванията. В дискусията взеха участие народните представители Янаки Стоилов, Мая Манолова, Михаил Миков, Четин Казак, Екатерина Михайлова, Анастас Анастасов и Явор Нотев. Господин Янаки Стоилов посочи, че действително има нужда от промяна в и изрази положителна оценка за някои от предлаганите със законопроекта изменения - предложението атестирането да се извършва при придобиване на несменямост и периодично, задължението магистратите да декларират членството и участието си в организации и проекти. В същото време той посочи и редица проблеми и възражения по законопроекта: децентрализацията на атестирането и конкурсите, което води до обезвластяване на ВСС и повече възможности за натиск от горестоящите магистрати. Според него е недопустимо да има различния между трите власти по отношение допуска им до класифицирана информация; твърде далеч отива изискването всеки кандидат за член на ВСС да представя концепция; неприемливо, според него, е ограничението за влизане в системата, както по отношение на нивата, така и чрез замяната на израза „20%” с „до 20%” във връзка със свободните длъжности, предназначени за заемане с конкурс за първоначално назначаване; държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията не са магистрати, според него, затова не може да се иска автоматично да им бъде признато място в съдебната система. Освен това, ако отпаднат правомощията на министъра на правосъдието спрямо тях, те няма да могат да бъдат обект и на парламентарен контрол. Неуместно е съдебни и прокурорски помощници да се назначават на най-ниското - районно ниво. Изключение може да се направи само за Софийски районен съд и прокуратура, защото те са най-натоварени. Необходимо е да се детайлизират съставите на дисциплинарна отговорност на магистратите и заяви позиция, че Коалиция за България няма да подкрепи законопроекта. Народният представител Мая Манолова направи възражения срещу правомощията на етичните комисии, които според нея ги превръщат в „другарски съдилища” и разследващи органи. Тя изрази несъгласие и с това, че производството пред комисиите може да започне по сигнал на граждани. Според народния представител Михаил Миков законопроектът не постига целта за засилване на капацитета за самоуправление на съдебната система и нейната независимост. Напротив, с предлаганите текстове се създават реални законови възможности за феодализация на системата, за създаване на зависимост на магистратите от преките им административни началници. Народният представител Четин Казак заяви, че парламентарната група на Движението за права и свободи не споделя голяма част от вижданията за реформа на съдебната система, въплътени в законопроекта, защото те увеличават риска от външен натиск върху магистратите. Според него безпокойство буди идеята за децентрализация на атестирането и конкурсите, защото то води до ограничаване на независимостта. Господин Казак не сподели и принципа за екипност, така както е уреден в законопроекта, противопостави се на идеята кандидатите за членове на ВСС да представят концепция. Изложи и своите аргументи против предложението членовете на ВСС да искат допуск до класифицирана информация, защото това води до подчиняването и контрола им от орган на изпълнителната власт и ги поставя в неравноправно положение спрямо представителите на другите две власти. Госпожа Екатерина Михайлова заяви, че ще подкрепи законопроекта. Тя подкрепи принципа за въвеждане на различни критерии за прозрачност при заемане на определени постове, подкрепи и § 5, с който се дават правомощия за разпределение в съдилищата и заетите бройки относно степента на натовареност. Според нея положително следва да бъде оценен и въвеждания принцип на екипност, както и изпитите, полагани в Националния институт за правосъдие и особено задължението на кандидатите за младши магистрати да върнат предоставената им стипендия в предвидените в законопроекта случаи. Народният представител Анастас Анастасов заяви, че законопроектът е изключително обемен и по него са направени много бележки и предложения, с някои от които е съгласен, с други - не. Обърна внимание, че е много важно административният ръководител и заместниците му да са добър екип, защото в противен случай трудно могат да работят. Заяви, че следва законопроектът да се подкрепи на първо четене и много от дискусионните въпроси ще бъдат решени между двете четения. Господин Явор Нотев декларира подкрепата на Парламентарната група на Политическа партия „Атака” за приемането на законопроекта на първо четене. След проведеното обсъждане и гласуване, с 16 гласа „за”, 5 гласа „против” и 1 глас „въздържал

Разгледан е от комисията на 23 юли 2010 г. На заседанието присъства Маргарита Попова – министър на правосъдието, Даниела Машева – заместник-министър на правосъдието, Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи, Галина Тонева – заместник-главен прокурор, Константин Пенчев – председател на Върховния административен съд, от Висшия съдебен съвет: Петър Стоянов – председател на Комисията по дисциплинарните производства, Цветанка Табанджова, Мая Кипринска и Капка Костова – членове на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, Емилия Недева – член на Висшия адвокатски съвет и Стефан Стойков – главен секретар на Гражданска лига за България. Законопроектът беше представен от народния представител господин Ципов, като един от вносителите. С промените в Закона за съдебната власт се уреждат структурата на специализираните съдилища и прокуратури, назначаването на магистратите в тях, правомощията на ръководителите им. Моделът за създаването на специализиран наказателен съд включва - първоинстанционен съд с ранг на окръжен и седалище в София, един апелативен специализиран наказателен съд отново със седалище в София, а като касационна инстанция ще действа Върховният касационен съд, като към всеки от специализираните съдилища се създава и съответно специализирана прокуратура и апелативна специализирана прокуратура. В специализираната прокуратура се формира следствен отдел, състоящ се от следователи. Предвижда се магистратите в тези специализирани органи да се назначават от Висшия съдебен съвет по общите правила, уредени в Закона за съдебната власт, с някои специфики, отразяващи особеностите на тези нови структури. Предлагат се завишени изисквания относно професионалния стаж на магистратите, като се изключва възможността да бъдат назначавани лица извън съдебната система. Предложенията до Висшия съдебен съвет за назначаване на магистрати в специализираните органи се правят само от административния ръководител на съответния орган или от 1/5 от членовете на ВСС. Една от основните специфики е свързана с предвидената възможност атестирането на магистратите от тези специализирани органи на съдебната власт да се извършва само от Комисията по предложенията и атестирането на Висшия съдебен съвет. Въпросните промени по никакъв начин не изменят същността на процедурата за назначаване на магистрати, за вземането на решения от Висшия съдебен съвет, както и за независимостта на магистратите от специализираните органи и на тези органи като цяло. С Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са уредени сроковете, в които следва да бъдат предприети необходимите действия за структурирането на тези специализирани структури.

че няма никакво съмнение и спор относно създаването на специализиран съд и неговото функциониране, но че той трябва да работи при ясни и внимателно подредени правила. С оглед на това, министърът препоръча да се помисли по статута на този специализиран наказателен съд и посочи също така, че следва да се преосмисли неговият обхват с оглед на двата големи вида престъпност стопанска и криминална. Същевременно госпожа Попова отбеляза, че наред с поставените въпроси следва да се помисли по въпроса с подбора на кадрите в този специализиран съд, и по-конкретно как ще бъдат подбрани тези кадри. Тя подчерта също така, че има критерии, които могат да се направят за подбора и там да отидат качествени колеги, които заслужават да работят по тежки дела. Държавата трябва за тях да вземе абсолютно всички мерки да ги защити и да им осигури сигурност и те да правораздават без страх, без външни и вътрешни вмешателства и качествено, като отлични министър Попова изтъкна, че като дефинираме ясен статут, недвусмислен и конституционно издържан подбор на кадрите и подобряване на процедурите, специализираният съд ще бъде един от успешните и много добрите детайли от задълбочената и ефикасна реформа в съдебната система. Според господин Стоилов единственият критерий за специализация е предметният, поради което не трябва да има никакви отклонения от общите правила, включително и при подбора на магистратите. Отношение по законопроекта изрази и госпожа Капка Костова, която адмирира становището на министъра на правосъдието и посочи, че изложеното относно компетентността на съда, подбора на магистратите, възможността за участие в процеса на частния обвинител и гражданския ищец са все аргументи в подкрепа на тезата, че това следва да е специализиран съд с предметна специализация. В същата насока становище изрази и господин Петър Стоянов. Представителят на Висшия адвокатски съвет госпожа Недева посочи, че има възможност да бъде създаден специализиран съд и без съществуващите специализирани екипи. Госпожа Недева възрази по принцип и срещу затварянето на съдебната система като цяло, тъй като не се назначават адвокати с голям стаж, от една страна, а от друга – липсват ясни критерии при атестирането на магистратите и като цяло заяви, че не подкрепя законопроекта. След проведеното обсъждане и гласуване на 1 септември 2010 г., с 14 гласа „за”, 10 гласа „против” и без „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, уважаеми гости! Благодаря за дадената ми дума да изложа още веднъж, отделно от моето изложение, което направих пред Комисията по правни въпроси, идеите и основните

Уважаеми колеги, Законът за съдебната власт е Устройственият закон на третата власт в България. Неговото приемане, така че той да осигури ефективно, справедливо и достъпно правосъдие, е от изключително значение по пътя към реформиране на съдебната система, каквато амбиция има нашето правителство и която амбиция то преследва неотлъчно от 27 юли миналата година. Вие си спомняте и знаете, че през м. май тази година ние предложихме и изготвихме една обширна, професионална, добре структурирана Стратегия за продължаване на съдебната реформа, в която набелязахме три основни стратегически цели, а именно: подобряване управлението на съдебната система, което в момента е проблем с дефицит; антикорупция в съдебната система; съдебната система; и повишаване качеството на правосъдието, като в центъра на правосъдието стои европейският гражданин с неговите проблеми, с неговите права и когато той е от едната страна на закона и срещу държавата, когато е нарушил правилата, и когато е пострадал и в процедурите по граждански и административни дела. Преследвайки задачите и целите, които поставихме основно в стратегията – един всеобщо признат от всички парламентарно и извънпарламентарно представени политически сили като много добър политически документ, който даде сериозни жалони за продължаване на реформата доста години оттук насетне, направихме и нашите предложения за промени в Закона за съдебната власт. власт. Още когато в залата на Народното събрание представях пред вас Стратегията за продължаване на реформата, заявих, че изготвянето на стратегията върви успоредно и ние ще довършим докрай нашия ангажимент с изработването именно на изменения на Закона за съдебната власт, тъй като, пак повтарям, това е основният закон на съдебната система, на третата власт в държавата, и функционирането на държавната власт въобще е от изключително значение и зависи от добрия Закон за съдебната власт и добрите професионалисти, които го с това ние предложихме, следвайки Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система, няколко основни неща за изменение в Закона за съдебната власт: Първо, следвайки нашите стратегически цели неотклонно и професионално, предлагаме разпоредби и институти, с които ще

На второ място, предлагаме много важни подобрения, които, още сега искам да кажа, се приеха изключително добре. Всъщност те бяха дадени като предложения от широката магистратска общност,

дадохме възможност да укрепнат някои институции в съдебната система, които така или иначе вече като практика съществуват, с които ще се акцентира изключително много и значително на проблема за нравствените и моралните качества при подбора и при действията на магистратите при упражняване на тяхната професия. Разбира се, обърнахме внимание на Инспектората към министъра на правосъдието, който не може да има същите правомощия, които имаше допреди да се структурира Инспекторатът към Висшия съдебен съвет. Обърнахме внимание на Главна дирекция „Охрана”, която контактува ежедневно със съдебната система, и изчистихме доста от техните контакти, за да можем да постигнем ефективност в тяхното управление, с което смятаме, че с така предложените институти в тяхната логика и в тяхната взаимовръзка действително се дава възможност да кажем след време, че благодарение на измененията, които предлагаме, съдебната система е в състояние да функционира по-добре, да самоконтролира себе си, да търси отговорност от себе си, да наказва, да проверява и да е в състояние да работи в качествено правосъдие в името на европейския гражданин. Уважаеми народни представители, съвсем накратко бих искала да кажа по няколко думи за някои от институтите, които общо представих пред вас до момента в моето експозе. Предлагаме подборът на членовете на Висшия съдебен съвет, както и подборът и изборът на административни ръководители в съдебната система да става прозрачно, по ясни и високи критерии. Предлагаме обществото да бъде наясно достатъчно време преди избора - да знае кой и защо предлага, кой е предлаганият

възприемат съдебната система, как те ще изпълняват политиката на държавата за добро управление и за качествени резултати в съдебната система, какво смятат те, че е възможно да се подобри като взаимодействие в работата между върховния управленски орган в лицето на Висшия съдебен съвет и административните ръководители по места, които са кадри на управление, които чертаят политики и носят отговорност за тяхното изпълнение. Предлагаме няколко неща: ясен, прозрачен избор с изслушване от ваша страна, с предлагане на концепции, тоест залагаме на състезателността за проверка на управленските, комуникативните, дори и представителните качества на хората, които ще представляват съдебната система вътре в страната и извън нея. В рамките на Европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие имаме нужда от хора, високо образовани, с безупречна морална и нравствена репутация, които са способни безотказно да отстояват своята професионална магистратска позиция и да работят категорично и безотказно, без възможности за външни и вътрешни влияния. Досега, уважаеми колеги, се акцентираше на подбор на магистрати, които постъпват и кариерно израстват в съдебната система по не толкова ясни, в голяма степен объркани, хаотични критерии, които се смесваха с конкретни показатели за оценка на тяхната работа и на тяхното поведение. В същото време, макар и изписано и досега в Закона за съдебната власт, по никакъв начин не се отчиташе кой, как и по какви критерии, по какви правила и процедури ще проверява и ще дава оценка за техните морални и нравствени качества, за поведението на тези хора в обществото, което генерира доверие в обществото към съдебната система, тоест доверие на обществото към държавната власт въобще. Магистратските професии, професиите и длъжностите на административните ръководители, както и на управленския и ръководния орган на съдебната система, са изключително важни компоненти, които залагат и чертаят авторитета, компетентността и устойчивостта на държавната власт въобще. Затова ние предложихме и намерихме според нас подходящи институции и процедури, с които да отговорим на тези изисквания и да докажем след време чрез промяна в действията в съдебната система, че сме намерили реалните гаранции за подобряване на работата в съдебната система, както и за подобряване и посочване на гаранции за подбор и постъпване в съдебната система отвън и за кариерно израстване вътре. Бих искала да обърна специално на два проблема, по които в доклада на председателя на комисията бе посочено, че има нееднозначно разбиране и нееднозначна оценка. Става дума за два института, които ние променяме – за конкурсите и за атестирането.

подкрепиха недвусмислено децентрализацията, доколкото я предлагаме на конкурсите, а за атестирането – единствената обструкция от тяхна страна беше, че комисиите, които предлагаме да атестират по места, не бива да се избират за дълъг срок, защото това ги обременява. Поискаха по-кратък мандат – примерно една година или атестиране и избор на комисия само за определен случай. Това са двете неща. Всички други неща, които ще дискутирате, аз ще слушам с внимание и интерес. Моля да отправите към мен всички въпроси, на които с удоволствие ще отговоря, отговоря, за да подложим на солиден, задълбочен и професионален дебат измененията в Закона за съдебната власт, който е решителна и логическа крачка по пътя на реформите на съдебната система. Благодаря. Очаквам вашите диспути и вашите въпроси.

От докладите на Европейската комисия в рамките на механизма за сътрудничество и оценка бяха отправени препоръки към България за предприемане на по-ефективни мерки за противодействие на организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта. Като успешна стъпка в преодоляването на проблемите, стоящи пред правоприлагащите органи в тази насока, бе създаването през миналата година на съвместните екипи за разследване, в които влизат представители на прокуратурата, МВР и ДАНС. Според нас успехите на тези екипи доказват необходимостта от продължаване на процеса на специализация в правоприлагащите органи за по-ефективно противодействие на по-сложните форми на престъпност. Считаме, че първата стъпка в тази насока е свързана със създаването на специализирани органи, чрез които да се даде възможност за качествено правораздаване чрез специализация в системите на съда, прокуратурите и разследващите органи, именно по отношение на противодействието на организираната престъпност и корупцията. Основната цел на законопроекта е създаване на специализирани съдилища и прокуратури, чрез които да се постигне от една страна по-качествено правораздаване, а от друга страна да се създаде възможност за образуване, разглеждане и решаване на наказателни дела в разумни срокове. Чрез тази специализация ние очакваме да бъдат постигнати следните резултати: На първо място, повишаване капацитета на разследващите органи, прокуратурата и съда; на второ място – избор и назначаване на магистрати с по-високи професионални и нравствени качества; на трето, но не на последно място – полагане на специални грижи от страна на държавата чрез съответната материална и техническа обезпеченост. Конституционната основа за тези изменения е чл. 119, ал. 2 от Конституцията, според който със закон могат да бъдат създадени специализирани съдилища, както и чл. 126, ал. 1, според който структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата. Принципният модел включва създаването на специализиран наказателен съд, първоинстанционен съд с ранг на окръжен и със седалище в София, един апелативен специализиран наказателен съд отново със седалище в София, а като касационна инстанция да продължи да действа Върховният касационен съд. Към Към всеки от специализираните съдилища се създава съответно специализирана прокуратура и апелативна специализирана прокуратура. В специализираната прокуратура предлагаме да се формира следствен отдел, състоящ се от следователи. от следователи. Предвижда се магистратите в тези специализирани органи да се назначават от ВСС по общите правила, като единствените отклонения са във връзка със завишените изисквания към професионалните качества и стаж на магистратите. Естествено, това трябва да намери своето отражение и в присъждането на съответен ранг. Това обосновава и въвеждането на разпоредби, според които съдиите и прокурорите от специализирания наказателен съд и специализираната прокуратура са с ранг съответно на съдия и прокурор от апелативен съд и прокуратура, а тези от Апелативния специализиран наказателен съд и Специализираната апелативна прокуратура - съответно на съдия от Върховен Друга основна специфика е свързана с предвидената възможност атестирането на магистратите от тези специализирани органи на съдебната власт да се извършва само от Комисията по предложенията и атестирането на ВСС. направени съответни промени за уреждане статута на магистратите, а именно въпросите, свързани с тяхното командироване, правото им на отпуски и др. Предложени са и съответни разпоредби за избора на съдебни заседатели, за определяне на изискванията към съдебните служители, като в Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са уредени сроковете, в които следва да бъдат предприети необходимите действия за структурирането на тези специализирани органи на съдебната власт. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Откривам разискванията по двата законопроекта. Има ли изказвания?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Всички ние продължаваме да живеем в една приказка. Но това не е приказката, която управляващите ни разказват за смелия юнак, който ще пребори триглавата ламя. ламя. За съжаление това е приказката, в която всички ги е страх и всички се притесняват да кажат, че царят е гол. Аз нямам такова притеснение. Нещо повече, ние от опозицията сме длъжни да кажем истината за царя. Длъжни сме да кажем, че създаването на извънредни съдилища в България е заплаха за демокрацията в страната - с всички рискове на подобно твърдение, защото отново е впрегната цялата пропагандна машина, защото дебатът „за” и „против” извънредните съдилища се представя пред публиката като дебат между добри хора (разбирай управляващите), които искат да преборят организираната престъпност, и едни лоши хора (разбирай опозицията), които са се заинатили и не искат да разберат ползите и добрините на извънредното правораздаване прийом стар като света. Искам да ви кажа, че не откривате топлата вода, господа управляващи. Защото когато не можеш да покажеш, че си добър, че имаш правилни и подходящи идеи, прибягваш към стария прийом за създаването на образа на врага – грозен и лош, за да можеш ти и твоите абсурдни идеи да изпъкнете на неговия фон.

госпожи и господа управляващи, може би не всичките, може би част от вас или може би тази част от почтените юристи, които седят в тази зала, си давате сметка за абсурдността на едно такова предложение, за абсурдността на самата идея да се създадат специализирани извънредни съдилища в България, които ще ни направят отново уникални в Европа в един екзотичен екземпляр, който ще прикове върху себе си вниманието на европейските институции. Тогава възниква въпросът: защо го правим? Защо са ви нужни тези извънредни съдилища, уважаеми дами и господа управляващи? Определено не за това, според мен, че ситуацията в България е извънредна. Едва ли има човек в тази зала, който да мисли, че битката с престъпността в момента е в извънредна ситуация. Определено не и за това, че МВР провежда шумни акции. Това му е работата на МВР – да провежда акции, да гони престъпници – колко ефективно, друга тема. Това не означава, че ситуацията в България е извънредна. Определено не е, защото извънредните съдилища се препоръчват от Европа – нито в европейския доклад от лятото, нито в някакъв друг европейски документ е записано очакване към България да създаде извънредни съдилища. Специализация на съдиите – да, но специализирани съдилища – няма такова нещо в доклада от м. юли т.г. Не и защото, уважаеми колеги юристи, някой в Европа или в България си мисли, че проблемите в наказателното правораздаване са в съдебната фаза. Напротив, всеки от вас много добре знае, че проблемите са в досъдебното производство, в качеството и в годността на събраните доказателства. Тогава се връщаме на първоначалния въпрос: защо са ви нужни извънредните съдилища? Защо? Това, което се налага като извод и което, забележете, не идва от нас – от опозицията, това, което казвате на хората вие – управляващите, с внасянето на този законопроект и и с идеята да се създадат извънредни съдилища, е, че не можете да се справите, че не можете да си свършите работата в рамките на нормалните демократични процедури, че не можете да го направите по нормалния начин с нормални процесуални средства. Затова са ви необходими извънредни съдилища, извънредни мерки, извънредни способи, с всички произтичащи от това последствия и опасности както за демокрацията, както за правата на човека, така и за цялото общество. И още, с шумотевицата по създаването на извънредните съдилища отклонявате вниманието от едни други теми – от темата за това, че съдебната система е така затлачена, че на моменти е до невъзможност да изпълнява своите функции. За качеството на магистратските актове, за качеството на обвинителните актове на прокуратурата, за годността на доказателствения материал, който влиза в съда – всички тези въпроси не се решават със създаването на извънредни съдилища, защото всеки юрист знае, че бързината и ефективността на един съдебен процес се определят от качеството на доказателствата и от квалификацията на съдиите, но не и от това колко е извънреден съдът, който ще гледа дадено дело, освен ако нямате очакване, че тези съдилища ще произнасят присъди, затваряйки си очите пред натиска на управляващите под натиска на общественото мнение, независимо от качеството на внесените доказателства. Напротив, освен това, според мен, специализираните съдилища създават ред други проблеми и задават ред други въпроси. Първият въпрос е: колко ще струва това специализирано правораздаване на България? Колко пари от републиканския бюджет за следващата година? Колко пари по осъдителни присъди, които ще понесе България в Страсбург заради нарушени човешки права? Въпросът за това: как ще бъдат избирани съдиите, които ще дават това извънредно правосъдие в тези извънредни съдилища? Въпросът за това: с кои точно дела и с кои точно лица ще се занимават тези извънредни съдилища? Дали те няма да се превърнат в поредното средство на управляващите за разправа с политическите опоненти? На този фон трябва да направя няколко тревожни и изключително тъжни констатации. На първо място, за лицата, които ще правораздават в извънредните съдилища. За техния професионален и публичен имидж, ако мога да цитирам и правосъдната министърка, която говореше за нравствените, моралните и професионалните качества на съдиите. Дори Дори и сред тях да има качествени хора, дори да има добри професионалисти, върху тях ще се лепне подозрението, ще се лепне заметата, че това са едни политически послушковци, които са избрали начин за бърза професионална кариера с ангажимента да изпълняват политически поръчки. Второ, какви присъди ще издават специализираните извънредни съдилища? Дали върху присъдите, които ще произнася този съд, няма да легне предварителното подозрение, че тогава, когато са произнесени, особено срещу политически опоненти, а и не само, те са предварително компрометирани. Предварителното недоверие срещу едни такива присъди, произнесени от едни такива съдилища и всичко това облечено в абсурдната форма, с абсурдната дилема за това какво трябва да изберем в България в началото на ХХІ век – свобода или сигурност. Един въпрос, който е абсурден за което и да е демократично общество. Тук, според мен, вече въпросът е далеч над рамките за това: през 2007 г. били ли сме готови за европейското си членство. За мен лично и за Коалиция за България положителният отговор на този въпрос е безспорен. Тук възниква един друг въпрос, а именно за пътя, който сме поели през 2010 г., бивайки пълноправни членове на Европейския съюз. съюз. Това е път, който е диаметрално противоположен на европейския път и диаметрално противоположен на демокрацията, защото това, което в момента си позволяват управляващите, внасяйки и гласувайки този законопроект, е да прекрояват институции, да нарушават изконни принципи на разделението на властите, на независимостта на съда, на неприкосновеността на основни човешки права, и всичко това безспорно в тесен партиен интерес. Понеже започнах своето изказване с една приказка, искам да го завърша с друга. Приказката за рибаря, който уловил златната рибка и я отнесъл вкъщи за лична употреба, за да го обслужва. Приказката със специализираните съдилища, уважаеми господа управляващи, много прилича на тази приказка, когато ГЕРБ си създава специализирани съдилища, които иска да използва в интерес и в полза на управляващите, в интерес и в полза на управлението, в интерес и в полза на самата политическа партия ГЕРБ. (Ръкопляскания

Когато Мая Манолова започна да разказва приказката за царя и че царят е гол, имах чувството, че тя има предвид техния цар, с който бяха в коалиция и с който кадруваха във Висшия съдебен съвет и във всички институции на съдебната власт и система в съотношение 8:5:3 и до голяма степен с този цар и те самите, разбира се, са причина за това положение, в което се намира съдебната система.

така че когато негови представители идват, сядат там отзад и се гледат като хитри котараци с всички тези отляво, а тук всички вие и ние – вие от ГЕРБ и ние от „Атака”, си въобразяваме, че този Висш съдебен съвет е някакъв независим орган, който върши работа в съдебната система и си изпълнява задълженията. Няма да се връщам на този въпрос, защото конкретно въпросът е за специализираните съдилища. Специализираните съдилища, колеги, специализираните съдилища! Три пъти повтарям тази дума, защото тук става въпрос за специализирани органи, специализирани съдилища, а не, както преди малко тук, от госпожа Мая Манолова,

извънредните, извънредните, извънредни съдилища, което всъщност от опозицията, от БСП правят и пред медиите. Ще ни накарат и ние да започнем да говорим, ако щете, в залата, чисто психологически, този прийом е познат, общо взето, стил Кашпировски, както комунистите много добре са го правили винаги и са го повтаряли безброй пъти. Та, за извънредни съдилища, това е тясна специалност на вас, комунистите, отляво, защото ваши са извънредните, чрез вичайните съдилища, чрез вичайните комисии на чичко ви Дзержински. Вие тези неща ги знаете, специализирали сте ги и имате боен опит в това. Включително и за извънредните съдилища след 9 септември – другарските съдилища, които изпратиха на съд вече убити и избити хора. (Реплики от КБ.) Да, подсмихвате се! Така е! Вместо да се засрамите и да замълчите, с което да докажете, че не сте комунисти. Ама вие не сте комунисти! Даже вие сте си комунисти, не сте социалисти! Не правите опит дори да го опровергавате. Всичките въпроси, които тук се поставиха – за натовареността на съдилищата, за движението на делата, за затлачеността на системата, това са въпроси, въпроси и въпроси, които стоят от десетилетия. Те съществуваха в правната система и пред съдилищата като проблеми

град за качествата на тези хора – да, има колеги съдии, които са по-добри, които са още по-добри, които са най-добри, които са най-качествени и най-честни, защото виждаме, че има и такива, които доведоха до едно вчерашно фамозно решение на Върховния апелативен съд, което в крайна сметка е тържество за хората отляво. То е наистина тържество за БСП, и разбира се, за РЗС. Решение, което безброй пъти има своите аналози при безброй казуси, поставени пред българското правораздаване,

Няма. За изказване, господин Янев, заповядайте.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние сме изненадани, че след толкова дълго бабуване върху Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт на практика Министерският съвет и група депутати от ГЕРБ са внесли две недоносчета, които с високопарни приказки се опитват да внушат на обществото, че ще правят съдебна реформа. на юристите с достатъчно солидна практика е ясно, че такава съдебна реформа са заявявали, че ще направят почти всички правителства без изключение за целия преход. И такава реформа така и не се е случила в онзи вид, в който очакваха справедливо правораздаване българските граждани. Но най-учудващото е, че чрез този законопроект вносителите искат да променят Конституцията. И аз ще дам няколко елементарни примера. Надявам се, госпожо Попова, Вие да вникнете в това, което казвам, защото все пак сте магистрат, професионалист и си давате сметка какъв е отзвукът във Вашите среди. Вие искате на практика да ограничите определени магистрати от Висшия съдебен съвет, които са главата на съдебната система, които са правителството на съдебната система, да не могат да ползват класифицирана информация, а всички редови съдии и прокурори могат да ползват такава. Искам да Ви дам още по-конкретен пример: всички народни представители без изключение могат да ползват класифицирана информация. По Вашата логика – Председателството на парламента да бъде атестирано дали може да получи допуск до класифицирана информация? Тоест всички народни представители могат да ползват, но ръководството на парламента – не може! Такава е логиката! Защото Висшият съдебен съвет е конституционно регламентиран орган. Той се състои от точно определена бройка членове. Това са 25 души. Вашето правителство и Вашето мнозинство за първи път стигна до абсурдната ситуация да работи Висшият съдебен съвет в вече месеци наред, и то Вие заедно с премиера Борисов на заседание на Висшия съдебен съвет поехте ангажимент, че попълването на състава ще стане в максимално кратък срок. И как може, питам аз: сега по същата логика някой утре ще внесе законопроект – народните представители да нямат допуск до класифицирана информация. Примерно, определени народни представители или народните представители да бъдат атестирани от ДАНС – кой да получи допуск, и кой – не, до класифицирана информация?! Такова безумие няма в нито една европейска държава! А това, което Вие правите с тези специализирани съдилища, ще бъде същият вариант, какъвто се опитаха Ваши колеги да внесат в Закона за развитие на академичния състав. Там ние казахме на министъра, бяхме категорични и му посочихме кои текстове са противоконституционни. Той упорстваше до последния момент и в крайна сметка Конституционният съд отмени близо 50% от текстовете. Сега същото ще се случи и с тези законопроекти, които внасяте. Конституционният съд, убеден съм, ще отмени поне една трета от тези текстове, свързани със специализираните съдилища. И нещо друго. Аз не мога да разбера как може да искате да правите съдебна реформа без да промените Конституцията? Това е просто абсурдно! Това е поредното фиаско, което ще претърпи този опит за съдебна реформа. И Вие като министър на правосъдието сама се убедихте, че от този прословут Консултативен съвет по национална сигурност към Президента, до момента нито един срок за промяна за промяна в законодателството не е спазен. И затова най-важното нещо, най-полезното за обществото, което може да направите, е да оттеглите и двата законопроекта – и на Министерския съвет, и на госпожа Фидосова и група народни представители от ГЕРБ, и да мислите откъде трябва да се започне. А то е ясно, може да се започне от едно единствено място – от фундамента, от Конституцията. Иначе тези опити са абсолютно напразни, защото в този законопроект на госпожа Фидосова пък дори няма два реда за финансовата обезпеченост. Откъде ще дойдат тези пари, дори да минат тези съдилища? Това е пълен абсурд в условия на криза! Няма как! „Акъл ви лъже”, както е казал народът, ако мислите, че може да върнете Живковия режим с Бойко Борисов начело. Това няма как да се случи! Напротив. Оттук нататък ще ви гледаме съдбата, която ще бъде най-тежката за целия 20-годишен преход. Благодаря. Няма. За изказване - господин Лазаров, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Неслучайно градусът и патосът в пленарна зала днес е повишен, тъй като и двата законопроекта, които в момента са на нашето внимание, са от изключителна важност за бъдещото развитие на страната и специално по отношение спазването на основните демократични принципи на правовата държава. Без да изпадам в някои крайности, не мога да не се присъединя към огромното безпокойство, което беше изказано по отношение законопроекта, внесен от група народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ, неслучайно внесен от група народни представители Добре, от групата народни представители на ГЕРБ, а не от Министерския съвет и по-специално от Министерството на правосъдието. Аз все си мисля, че правителството би изпитвало известно неудобство пред нашите европейски партньори – Европейската комисия, от една страна, от друга страна – Венецианската комисия, в рамките на Съвета на Европа, да предложи официално

Защо? Защото самото предложение – до такава степен – е в крещящо противоречие с основни конституционни и международноправни норми за гарантиране независимостта на съдебната система, забрана да се създават извънредни съдилища, тъй като те са такива. Предлаганите съдилища са точно извънредни или ако предпочита господин Шопов съкратеното на специализирания е спецсъдилища. Спецсъдилища, които ще обслужват точно желанията, това, което би искало обвинението, и, на първо място, органите на досъдебното производство да получат било то като предварително решение по отношение на мярка за неотклонение, било то като крайно решение на всеки конкретен казус. Първо, за всички е ясно, че не може да има специализация на съд в рамките на един отрасъл от правото, каквото е наказателното право, и никъде в света няма

държави, в които има трудови съдилища, които разглеждат трудови спорове, има съдилища, които разглеждат административни, търговски и т.н., но никъде няма по отношение само на определени текстове, избрани произволно от съответния наказателен закон или кодекс на съответната държава,

това не са самостоятелни цялостни съдебни органи, а това е специализация в рамките на съответната нормална съдебна система и организация на съдилищата в съответната държава. държава. Самото предложение да се специализират съдилища в рамките на наказателното производство е абсурдно. То неминуемо ще бъде квалифицирано като нарушаващо Конституцията и забраната да се създават извънредни съдилища, и естествено, противоречащо на международните норми в тази област. За да приключа с изказването си точно по тази тема, където мисля, че няма две мнения специално по отношение на групите извън тези, които подкрепят управляващата партия, ще кажа, че с това предложение се цели да се постигне една-единствена цел – МВР и ДАНС да си имат съд. Това е! Това е основната цел – МВР и ДАНС да си имат съд, тъй като в момента явно сегашното устройство не ги устройва и нормалният съд не откликва на техните пориви за получаване на всичко онова, което искат винаги и на всяка цена. Затова трябва да създадем един съд,

По отношение на другия законопроект, който наистина вече е внесен от Министерския съвет, и който министърът на правосъдието представи наистина има много цели. Някои от тях или голяма част от тях заслужават сериозно внимание и подкрепа усилия да се коригират реално съществуващи дефекти и слабости в организацията и функционирането на съдебната система, но за съжаление, значителна част от тези разпоредби, които се предлагат, съдържат в себе си абсолютно неприемливи тези и ние категорично няма да подкрепим подобен род предложения. На първо място – изискването кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет да представят концепция за това как се виждат в развитието на управлението на съдебната система е абсурдно предложение, тъй като всеки знае, че, първо, Висшият съдебен съвет е колективен орган и нито един член на Висшия съдебен съвет не може поотделно и еднолично да решава какъвто и да било въпрос, свързан с управлението на съдебната система. Това предложение е лишено от всякаква логика и не може да бъде подкрепено. На второ място – противоконституционното предложение за това всички членове на Висшия всички останали лица, магистрати, народни представители и т.н., всички, които са изброени в съответствие със Закона за класифицираната информация, членовете на Висшия съдебен съвет задължително да минават на проверка за достъп до класифицирана информация пред ДАНС. Категорично противоконституционно, тъй като подчинява по този начин върховния орган на една от трите власти, а именно независимата съдебна власт, на решения, които дори не са мотивирани, те не са прозрачни за обществото, на един орган, който е изцяло и тясно свързан с изпълнителната власт, тъй като се ръководи от лице, назначено пряко от министър-председателя. На следващо място – претендираната децентрализация, която се предлага за атестиране и израстване в кариерата на магистратите. По този начин, уважаеми колеги, ние рискуваме вместо да решим проблемите, особено по места, на негативни явления на феодализации и капсулиране на някои съдебни структури, ние вместо да решим този въпрос, допълнително ще го задълбочим като изцяло подчиним кариерното израстване на редовите магистрати на усмотрението на техния административен ръководител. Всичко това, гарнирано и подплатено с още едно предложение, което ми се струва абсурдно, а именно: заместниците на административните ръководители на органите на съдебната власт вече да се назначават и освобождават по предложение и то без мандат. Значи по всяко едно време, във всеки един момент, административният ръководител може да предложи своя заместник да бъде освободен. Дори ако се скарат за нещо предната вечер, на следващия ден без всякакви мотиви, той може да поиска неговото отстраняване. По този начин, уважаеми колеги, ние поставяме под въпрос и опасност независимостта на тези магистрати, които изпълняват длъжността и на заместник-административни ръководители, тъй като по този начин ние създаваме пряк инструмент за намеса в тяхното вътрешно убеждение, тъй като те са магистрати, решават и конкретни дела, за пряка намеса от страна на административния ръководител върху тяхното вътрешно убеждение под предлог, че „Ти си зависим от мен”, под благовидния девиз за екипност в органите на съдебната власт всъщност се утвърждава един друг принцип, характерен за други силови и военизирани структури, а именно принципът на единоначалието, който ще задълбочи проблемите в съдебните органи, вместо да ги реши. Аз чух аргументи, включително на някои бивши административни ръководители: „Елате да видите как се управлява съд, когато не можеш да разчиташ на своите заместници”. Това,

заместниците, включително държейки този инструмент като инструмент на влияние върху тяхното вътрешно убеждение при решаване на конкретни дела, на конкретни казуси. На следващо място, това, което също буди недоумение, е предложението да се създаде един нов,

определен вид публични личности. Както знаем, по Закона за публичност на лица, заемащи висши държавни длъжности, има регистър, по който включително магистратите трябва да декларират всякакво имотно и финансово състояние, финансови взаимоотношения, икономически зависимости и т.н. На следващо място идва още един регистър, който е създаден по Закона за конфликт на интереси. Там също магистратите и членовете на Висшия съдебен съвет, както всички останали лица, заемащи висши държавни длъжности, декларират членство в организации и всякакви положения, които биха могли да да доведат до основателно съмнение за зависимост, за лична облага или поставяне в ситуация на конфликт на интереси. Аз недоумявам какви са мотивите в момента да се въвежда трети такъв регистър и какво ще съдържа той, тъй като не е ясно. Там е предвидено, че Висшият съдебен съвет ще изработи някакви критерии и така нататък. Това също трябва да отпадне. И не на последно място, уважаеми дами и господа, този Законопроект за изменение на Закона за съдебната власт съдържа редица слабости, които бяха отбелязани и в становищата, изказани от адвокатурата, от самите представители на Висшия съдебен съвет,

времето, в неговия краен вариант, уважаема госпожо министър, не са били взети под внимание всички становища на заинтересованите съсловни организации той се нуждае от допълнителна преработка между първо и второ четене, ако бъде приет. И аз се обръщам с апел към колегите от ГЕРБ, специално членовете на Комисията по правни въпроси, нека ако този законопроект бъде гласуван, а той сигурно ще бъде приет, да има достатъчно време между първо и второ четене констатираните слабости и недостатъци да бъдат отстранени, за да може наистина законопроектът да изпълни целите, с които е внесен. Благодаря.

Днес разглеждаме два законопроекта изключително важни – за промени в Закона за съдебната власт. Единият е внесен от правителството на ГЕРБ, вторият е внесен от Парламентарната група на ГЕРБ.

Аз ще се спра и на двата законопроекта и ще обоснова защо ще гласувам по един или друг начин за всеки един от тях. Ще подкрепя законопроекта, внесен от правителството на ГЕРБ, защото смятам, че то в рамките на това, което предлага Конституцията, се движи в рамките на реформа в съдебната власт. Разбира се, може би преди конкретиката за двата законопроекта трябва да кажа, че позицията на Синята коалиция е, че истинска реформа в съдебната власт е невъзможна без промяна на Конституцията – нещо, което сме заявявали многократно не само в този парламент. В този още при старта се обърнахме към спечелилите изборите – партия ГЕРБ, и им казахме, че сме готови с идеи за това да бъде направена промяна на Конституцията. За съжаление това не се случи. Струва ми се, че все по-трудно може да стане в този парламент. Дано да стане, защото истинска реформа без промяна в Конституцията няма да може. Това е нашето убеждение. Но в рамките на Конституцията това, което ни се предлага от Министерския съвет, се движи във вярната посока. Защо смятам, че се движи във вярната посока? Първо, защото ни предлага развитие на концепцията, на стратегията за развитие на съдебната реформа, която беше предложена от Министерството на правосъдието и която струва ми се беше подкрепена от всички политически сили, разбира се с определени резерви в определени части. Но това е в тази посока. На второ място, в този законопроект ни се предлагат наистина заложени принципи за публичност и прозрачност относно лицата, заемащи магистратски позиции – нещо, което е изключително важно и което е нужно да бъде направено. Затова аз ще подкрепя този законопроект. На трето място е предвидено задължение на Висшия съдебен съвет, не че не можеха да го правят и досега, но вече ще са задължени да направят анализ на състоянието на съдилищата в страната, тяхната натовареност и вследствие на това да направят и преструктуриране вътре в самата съдебна власт. Ние наскоро гледахме докладите и на прокуратурата, и на Административния съд, и на Върховния касационен и се видя изключително неравномерна натовареност на съдилищата. Крайно време е органите, които управляват съдебната власт, да приемат своята отговорност и да предприемат действия, така че да променят структурирането, имам предвид натовареност, разпределение на дела и подсъдност. Нещо изключително важно. На четвърто място, ще подкрепя този законопроект, защото предвижда принципа на екипност при административните ръководители. при административните ръководители. Тази промяна не води до несменяемост на кандидата, така че тези рискове, които преди малко бяха казани от колегата преди мен, не съществуват. Екипността е важен момент, важен елемент при управлението на една административна структура и затова е крайно време да се заложи и в съдебната и още нещо, заради което ще подкрепя този законопроект – високите изисквания, които се поставят пред лицата, които ще влизат в съдебната власт. Нещо, което е изключително важно.

Относно втория законопроект – законопроектът, който ни е предложен от колегите от Парламентарната група на ГЕРБ. Аз ще се спра само на аргументите, които са във връзка с този законопроект. Защото много от колегите ми, които обосноваваха преди малко защо няма да подкрепят създаването на специализирани съдилища, говориха практически за промените в Закона за

Когато се лансира идеята за специализиран съд, от Демократи за силна България ние казахме, че ще подкрепим специализиран съд. За съжаление обаче това, което видяхме като проекти за закони, както в Закона за съдебната власт, така и в Закона за НПК, който ще гледаме след малко, ни кара да смятаме, че това, което се създава, не е специализиран съд, а излиза извън това, което е предвидено в Конституцията. Може би между първо и второ четене нещата ще се променят – може би, защото чух дори министър-председателят да казва, че част от нещата, които са ни предложени в законопроектите, трябва да бъдат оттеглени. Но така или иначе ние в момента гледаме нещо, което имаме пред нас – от него не е оттеглено нищо. Тук искам да кажа, че така както ни се предлагат нещата, наистина поставят въпроси, въпроси, които са и юридически, и конституционни. Преди малко беше изказана много остра критика срещу Висшия съдебен съвет, който трябва да бъде променен – чух това от колегата Шопов. След това чух, че Специализираният съд щял да бъде съд, който да е на ДАНС и на МВР. Но, колеги, какво ни се предлага в законопроекта? В законопроекта ни се предлага лицата, които ще влязат в този Специализиран съд или прокуратури, да бъдат определяни от този Висш този Висш съдебен съвет, и само от него! Инициативата въобще някой да влезе в този съд се дължи само на една пета от Висшия съдебен съвет или на административния ръководител. Редови съдия, прокурор, следовател не би могъл да стигне въобще дотам! Това е абсурд! Абсурд е и това, което се говори.

да определи тези най-квалифицирани юристи. Ами аз му нямам доверие, че ще го направи. Освен това, не вярвам и знам, че не може да се запушва системата. Това е затваряне на системата, системата, капсулиране! Тук бих казала - отваряне на възможности и клиентелистки, и корупционни, и всякакви други, защото стартът остава само на административния ръководител и само на една пета от Висшия съдебен съвет. Това означава, че само някои ще могат да кадруват. Само някои! Другите, всички останали – квалифицирани или не, няма никакво значение, въобще не могат да помислят да тръгнат по процедурата. Ето затова аз няма да подкрепя този законопроект. Още нещо, което беше казано по време на обсъждането на този законопроект в комисията. Именно този тип ограничение е срутил подобен закон в Словакия! Точно това запушване, това ограничаване, това кадрово решаване кой може въобще да стане само в определен кръг! Нещо, което, струва ми се, противоречи на Конституцията, не го намирам за полезно, а и не намирам, че ще намери решение. Това няма да помогне. Напротив, това може да създаде още по-големи проблеми. След около една година кой знае какъв закон за изменение на съдебната власт ще гледаме, за да търсим решение как да се спасим от това решение! Ето затова няма да гласувам „за” този Реплики? Заповядайте, господин Казак. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Михайлова, аз приветствам Вас и вашата парламентарна група, че няма да подкрепите един от двата законопроекта, а именно този, предложен от Парламентарната група на ГЕРБ. Само не разбрах от Вашето изказване какво предлагате в замяна, след като по принцип подкрепяте идеята за подобни спецсъдилища. Какво предлагате Вие? Преди малко ми се стори, че казахте: дори няма МВР, няма ДАНС да предлагат, ами Висшият съдебен съвет. Кой трябва да предлага? Искате ДАНС и МВР ли да предлагат директно за

Заповядайте, проф. Корнезов. Благодаря Ви, госпожо председател. Под формата на реплика бих искал да задам въпрос към госпожа Михайлова, за да разбера

Трета реплика? Имате думата за отговор на поставените въпроси. Благодаря Ви, госпожо председател. По реда, по който ми бяха направени репликите. Господин Казак, да развивам каква е моята идея за специализираните съдилища под формата на дуплика ми се струва несериозно. Знаем, че Специализиран съд е по предмет той е Специализиран съд за организирана престъпност, точно дефинирана коя, а не общо понятие. Може да бъде подкрепено. Трудови съдилища – предмет, да. Но другото е нещо, което аз не мога да подкрепя и затова казах съвсем ясно, струва ми се. Относно ДАНС и МВР - че няма да е техен съд. То беше един вид реплика към Вас. То беше един вид реплика към Вас. Разбира се, че не може да стане това и не бива да се допуска подобно нещо. Аз Ви отговорих, че нещата няма да се решават от това, което Вие казвате. Тоест няма този риск, защото просто нещата се затварят в рамките на Висшия съдебен съвет и административния ръководител, което не е добре. И не само не е добре, а смятам, че е и противоконституционно, и капсулира системата на всичкото отгоре. аз казах, че ще подкрепя законопроекта на правителството и няма да подкрепя законопроекта на Парламентарната група на ГЕРБ. Не съм правила, уточнявам, тези изявления от името на парламентарната си група, защото няколко пъти ми отправихте това запитване. Говоря от лично име. Казвам го съвсем ясно. Казвам го много ясно – ние имаме много спорове по много от текстовете. Един от споровете, който имахме, и дебатът относно законопроекта на правителството, беше именно за § 4 относно допуска, с който се разрешава достъпът до класифицирана информация на членовете на Висшия съдебен съвет. не е притеснителен и ще кажа защо – защото има една втора алинея, която казва, че член на Висшия съдебен съвет, който не притежава разрешение за достъп, не участва в заседанията, когато се обсъждат материали и документи, съдържащи класифицирана информация и не се запознава с тях, тоест те остават членове на Висшия съдебен съвет, не губят своето качество, а само в случаите, когато има класифицирана информация, не могат да се запознават с този материал. В този смисъл смятам, че не е пречка да бъде подкрепен законопроектът на първо четене. Ако има необходимост от доуточняване на текстове между първо и второ четене, нещата са отворени, но в крайна сметка ние гледаме закон на първо четене, а не гледаме един текст от него. Гледаме принципа, който е заложен, а принципът, който е заложен в законопроекта на Министерския съвет, стъпва на реформиране на съдебната система – нещо, което смятам, че трябва да бъде подкрепено. И го казвам най-убедено! И желая успех на министъра на правосъдието в тази посока! Благодаря на госпожа Михайлова. За изказване – Юлиана Колева. Уважаемо Председателство, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Аз ще започна с това, че очаквах едно малко по-задълбочено изследване на тези два проекта от страна преди всичко на опозицията и очаквах изказвания и конструктивни критики спрямо нашия законопроект, защото ние не се очаквах изказвания и конструктивни критики спрямо нашия законопроект, защото ние не се изживяваме като откриватели на топлата вода, не се изживяваме и като хора, които твърдо настояват да въведат страната в някакво извънредно положение, както вие подозирате – дали сериозно наистина го мислите това, не зная. Това, че повтаряте постоянно думичката „извънреден съд” няма да го направи такъв, уверявам ви! Това, че нашият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт е свързан с конкретни предложения за създаване на една нова система за разследване и наказване на виновни лица, не я прави тази система извънредна! И самият факт, че вие непрекъснато говорите за извънредни съдилища, пренебрегвайки цялата система и цялостната концепция, която е вложена в изменението на закона, говори, че наистина е доста повърхностно отношението към този толкова сериозен въпрос. Бъдете сигурни, че ние също сме тревожни и също сме много внимателни по отношение на темата с извънредното законодателство, стъпвайки на тежките исторически наследства, оставени от всички политически партии, които са се появявали на политическата сцена не само след 9 септември, а и преди това, стъпвайки на обстоятелството, че у нас действително е имало серия от извънредни закони по различни поводи, нашият искрен стремеж е да направим действително специализиран съд, специализирана прокуратура и специализирани разследващи органи, които да са адекватни на конкретната криминогенна обстановка в страната и които наистина да помогнат в борбата срещу организираната престъпност и корупционните схеми. Това е нашата идея. Ние от момента, в който сме внесли нашите предложения за проект също търпим еволюция в една част от идеите си и тази еволюция вие ще я видите в предложенията ни между двете четения, но аз мисля, че ние сме твърдо убедени в едно нещо, че в България има невъзможност на сега действащата съдебна система да се справи с тежката усложнена престъпност и че има необходимост от много бързи действия в тази посока, които да могат да осигурят както участието на хора със специални, с квалифицирани знания в тези процеси, така и разтоварването на останалата част от системата от тези тежки, усложнени дела, за да може тя пък да се концентрира върху обичайната криминална престъпност в страната, която също е проблем. Самите вие няколко пъти в изказванията си поставяте въпроса, че системата се нуждае от повишаване на капацитета както на ниво разследващи органи, така и на ниво прокуратура и съдилища. И аз не разбирам защо, когато ние предлагаме концентрация на една по-висока компетентност и специализация в определена система от органи, които сега в момента ви се предлагат, вие не я желаете тази концентрация на знания. Мислите ли вие, че един прокурор с 10-годишен стаж и с повече от 10-годишен стаж, или един съдия с 10-годишен стаж и по-голям от 10-годишен стаж, може да затрие доброто си име, мисленето си на съдия, което е много важно като психологически елемент, да затрие знанията си, за да се подчини на един полицай, който му казва какво да направи?! Мислите ли го наистина това?! Мислите ли, че този съд ще бъде подчинен на МВР и ДАНС? Наистина ли го мислите това, при положение че тези съдии и тези прокурори се избират измежду най-добрите, с най-богат опит в в гилдията на съдиите, няма да има привнасяне хора отвън, те ще бъдат професионалисти съдии!? Няма да има привнасяне отвън и в системата на прокуратурата. Ако бяхме отключили системата, както се чуха тук гласове, щяхте да кажете – вие внасяте ваши хора в тази система, която е е априори и по презумпция независима от политиците. Сега, след като затваряме избора точно в сферата на тази независима система – и аз откровено казвам, че не се съмнявам в независимостта на 80% от магистратите в тази система вие казвате: защо пък са те? Тук се чу изказване за това дали не би могла някаква мандатност да се въведе в избора. Ами, ако се въведе мандатност, пък ще кажете: да, като му изтече мандатът и вие не сте доволни от присъдите, пак ще искате да го подменяте. Въобще, тук ние нямаме полезен ход! Винаги, когато ние предложим нещо, вие обръщате смисъла на това. И аз мисля, че това не е конструктивизмът в цялата работа. Ние наистина ще възприемем конструктивните критики и ще се опитаме да направим един по-добър от сегашния вариант на законопроекта между двете четения,

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! В дневния ред неслучайно първо разглеждаме Устройствения закон, за да не разбере залата

и на немския Райхстаг, когато е приемал Закона за Ван дер Любе – смъртно наказание за палеж, и само след 10 ина години Берлин е горял доста повече от подпалването на Райхстага. Всичко това е съпроводено с поредица от действия, включително като се почне с такъв тип публични акции по отношение на радикалния ислям в кавички, създаване на обществена хистерия, в която България трябва да изглежда като страна на организираната престъпност и корупцията, включително с изявления на вицепремиера, че България незаслужено е влязла в Европейския съюз, и създаване на предпоставки за промени в съдебната система, които да ударят последното звено, което се опитва да бъде в конституционния дух и това, което е правила в България 20 години – да бъде независима. Неслучайно поне двама души от подписалите законопроекта, които говориха преди мен, изразиха философията, разбирането си за устройството по този въпрос. Не е случайно и голямото мълчание на министъра на правосъдието по внесения проект за извънредния съд. Тя беше доста по-откровена в Комисията по правни въпроси, но може би тук участието в кабинета, съдружието с мнозинството й пречи да бъде толкова откровена.

И не да се стига до констатации в тази зала от господин Шопов от типа: сега има съдии, които пускат арестантите. Ами, уважаеми дами и господа, ако укоряваме съда и съдиите за това, че пускат арестантите, по-добре да няма съд.

часа. Дайте да ги направим 2-3 години, докогато каже представителят на изпълнителната власт, че са изпълнили предназначението си. Няма нужда от съд, ако укоряваме съда за това, че пуска, защото голяма част от мотивите, от мисленето, от концепцията, от философията на днешната власт, изразявана най-силно от вицепремиера Цветанов, споделяна по-малко от министър-председателя и съвсем предпазливо от правосъдния министър, е тази. Това, което днес гледаме в пленарната зала, е продукт именно на това мислене, което води до там, че съдиите трябва да бъдат проверявани за нравственост, за благонадеждност. Ами, проверявали са ги. Тридесетте години са ги проверявали в Германия. В България са ги проверявали преди 10 ноември ноември за нравственост и благонадеждност. Проверявани са от същите органи, чиито наследници днес се занимават общо взето със същата работа. Имахме ли независима съдебна система? Големият проблем в правителствения законопроект не е този, че някой ще има или няма да има допуск. Проблемът е, че допускът не е процедура, която се обжалва пред съд, и по този начин службите могат да създадат свои вербувани кадри вътре в съдебната система, което да накърнява тяхната независимост и единственият въпрос е дали службата се казва ДАНС, ДС или някаква друга, няма значение. Не може тайните служби да държат зависими хора в съдебната система. широко обругаваният Алексей Петров, ами и той е имал допуск. От кого му е издаден? Той е работил в ДАНС. Какво пречи на един съдия или прокурор по същия начин да има допуск, а в същото време този допуск да е издаден, за да бъде държан в зависимост, за да може да съди правилно, да може да се бори с престъпността, осъзната като политическа воля.

Прекалено много са подобните неща, които не могат по никой начин, госпожо Колева, да ни направят добронамерени и отнасящи се в детайлите на това, което предлагате. Щяхме да повярваме, ако вие не бяхте държали Висшия съдебен съвет една година без да излъчите членове на управляващото мнозинство. Щяхме да повярваме, че имате добронамереност системата да функционира, да има мандат и да има преходност. Вие и там искате да постигнете зависимост. Уважаеми дами и господа, така не се изгражда правова държава. Може би ние ще трябва да минем включително и на поименно гласуване на тези законопроекти, за да е ясно всеки от вас как гласува, защото виждате какво става с вашите партньори. Едните ще ви подкрепят по правителствения проект да проверяваме магистратите за достъп, другите ви подкрепят по принцип, но нека да е ясно, когато се приема едно или друго решение, кой народен представител персонално за какво отговаря. Неслучайно двата законопроекта се гледат заедно, за да може да се размият. месеца стои законопроектът приет от Правната комисия, след това влезе и правителственият, за да няма сериозна дискусия, защото аз мога да ви направя още доста исторически аналогии с извънредно законодателство. Прости са тези аналогии – има такива и след 45 та година, има такива и в 30-те години. Всеки, който по-съвестно е прочел историята на правото, ще ги открие. А иначе въпросът за правната техника е лесен, въпросът е за политическата философия, която се влага в законопроекта. Не, ние няма да подкрепим. Благодаря ви.

и аз правя припомняне на един друг принцип от 30-те години – една лъжа, повторена сто пъти, се приема за истина.

извънредни съдилища, допуска създаването на специализирани съдилища – наистина въпрос на внушение. Но аз тук чух едно такова ашладисване, което може би и Мичурин не може да направи: извънреден специализиран съд. Поне 20 пъти чух тази реплика: „Извънреден специализиран съд”. Как може да бъде хем извънреден, хем пък специализиран?! Едно такова словесно ГМО ми е малко странно, но това говори за отношението към тази сериозна тематика, за едно политическо говорене, просто за да се обезсмисли сериозността на тази тематика. Тук разбрах, че има съд на Министерството на отбраната – наказателен. Предполагам ще има такъв, защото е включено създаването на специализиран съд.

практиката на европейските държави? Да, има. Предмет на тяхно разглежданe ли са определени материи, кръг от наказателната материя? Да.

в областта на правото. Издават и специализирана литература.

колко противоконституционни изменения се внасят от страна на Министерския съвет и как ние ги подкрепяме. Тук ни призоваваха да отхвърлим част от тези изменения, защото били противоконституционни, водели до извънредност,

Единодушно Конституционният съд – не случайно повтарям – единодушно отхвърли тези искания и каза, че няма абсолютно нищо противоконституционно в приетите изменения на Наказателнопроцесуалния кодекс. Единодушно, уважаеми колеги! Няма даже и особено мнение, за разлика от други решения, където има особени мнения от уважавани съдии. Тъй като сме на темата специализиран съд, призовавам ви да подкрепите този законопроект на първо четене. Между първо и второ четене могат да се изменят неща, могат да се внесат промени, съобразени с евентуалните забележки на Венецианската комисия. Но ние сме на първо четене! Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Лазаров, Вие тук много пламенно громихте нашите аргументи – от страна на опозицията, срещу Вашия законопроект. Но нито от Вас, нито от госпожа Колева, нито от вносителите чухме сериозни аргументи защо предлагате да се създадат подобни – няма да ги нарека извънредни, но спец съдилища? Защо? С какви мотиви? Какво не ви харесва в нормалната организация на съдебната система и специално в съда, което да продиктува необходимостта от създаването на такива съдилища?! С този закон вие искате да кажете, че не сте доволни от досегашните решения на българския съд по тези

вие го внасяте, след като става въпрос за такава радикална промяна в организацията, в структурата на една от трите власти, а не се внася от Министерския съвет, който по Конституция трябва да води вътрешната и външната политика на държавата, да задава основните насоки за развитие на държавата и организацията на всички държавни структури?! Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Казак, много ми е странно защо някои си мислят в зависимост от мястото, което заемат, че слънцето изгрява от запад, а не от изток? Как обосновахте създаването на административните съдилища по време на вашето управление и приехте закона? Ще отговоря. По същата логика аз не искам да задавам въпроси. Би трябвало да запитам: А кой внесе закона за ДАНС? Правителството на тройната коалиция.

и последният доклад, който дава положителна оценка за усилията на това правителство за борба с организираната престъпност, защото темата винаги е била борбата с организираната престъпност в България. Та и последният доклад говори за специализация. Винаги в дебатите е ставало въпрос, че липсва специализация. Учудвам се защо говорите само за съда. Всички практикуващи юристи тук много добре знаят, че преди години имаше специализирани отделения и във Върховния съд.

За тези години на прехода България най-вече в частта правосъдие търпи критики за недобрата работа в системата на правосъдието. Мисля, че няма нищо по-естествено от това да се създаде такъв специализиран съд от прокурори, разследващи полицаи и съдии.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение – работното време да бъде удължено до гласуване на законопроекта.

Госпожо председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! Оживената дискусия по внесения законопроект за промяна в Закона за съдебната власт от групата на ГЕРБ не ми дава възможност да се спра и на важните промени, които внася правителството в Закона за съдебната власт. В тези няколко минути, в самия край на дискусията, ще се опитам да обобщя това, което беше най-спорно за това дали ние сме изправени пред предложение за създаване на специализирани съдилища или тези съдилища имат в някои свои елементи извънреден характер. Кои са критериите, по които трябва да бъде направена тази преценка? Единият от тях са правилата на подсъдността. В случая трябва да забележим, че не става дума за специализирани съдилища, а за създаване на един съд, на един съд – първоинстанционен и на един съд, пред който се обжалват неговите решения като апелативна инстанция. С това предложение по същество се ликвидира местната подсъдност, която е правило за останалите случаи. По втория критерий – как се определят делата, които ще разглежда този съд? Ако става дума за специализирано правосъдие, ние не можем да говорим просто за специален наказателен съд. Трябва да говорим в коя материя на наказателното правораздаване той е специализиран и бихме могли да имаме специализирано правосъдие по отношение, да речем, на дела за организираната престъпност или на дела, които са от стопански характер. Да се говори, както това е направено, въобще за специализиран наказателен съд, забелязвате, че това вече граничи с абсурда и той се засилва от това, че едно от основанията за така наречената специализация е качеството на субектите. Не би могло според това дали едни престъпления са извършени от лица със специално качество, това да е достатъчно те да бъдат изправени пред този съд. Следователно вие вместо да изведете ясен предметен признак за специализацията, вие правите една твърде неясна палитра от престъпни състави като в тях се включва и качеството на извършителя. По третия признак според процедурите. Да, допустимо е. Някои от предложените разпоредби допускат такава специализация на наказателните процедури, ще посоча само една, която е в твърде голямо отклонение от общия принцип. На останалите съдилища се вменява задължението след като те разгледат делото, съдът да произнесе присъдата и му се дава срок, в който той да представи своите мотиви. Тук не само срокът е съкратен – не е това главното, а това, че в този 15-дневен срок съдът трябва да направи своето произнасяне. Представете си на какъв, понякога обществен и неофициален натиск могат да бъдат подложени тези лица в периода, в който те формират окончателната си воля дали едно лице е виновно или не. Най-накрая, според начина на назначаване на магистратите. Тук също са въведени отклонения и стесняване на иначе съществуващите възможности за представяне на предложения. Въпросът не е в това, че те ще бъдат избирани от Висшия съдебен съвет, а за това кои са вносителите на тези предложения. именно тези отклонения, ако искате да бъдете малко по-спокойни, вие всъщност ни предлагате един извънредно специализиран съд, което означава, че в цялата палитра от направени предложения, наред с тези, които могат да бъдат обосновавани като целесъобразна специализация, има извънредни характеристики и аз обръщам внимание точно на тях и затова се налага вие да ревизирате изцяло своята концепция, ако продължавате да я поддържате. Аз мисля, че тези многобройни, около стотина вносители на предложението, няма как да го защитят в неговата цялост. Призовавам да обърнем достатъчно внимание наистина към реалната тема за големия размах на организираната престъпност, въобще на престъпността и корупцията в годините на прехода. Вие не обръщате достатъчно внимание на това, което също в голяма степен засяга българските граждани, а именно обстоятелството, че да я наречем класическата, масовата престъпност дори се увеличи през последните една-две години. Стигна се до такива драстични форми като разрушаване на недвижимо имущество това, което го няма в правната теория, но по същество представлява кражба дори на недвижими вещи. Ето това са големите проблеми. Ние искаме да видим реални резултати от това, което е ограбено от обществото как ще бъде санкционирано, но не с някакви допълнителни извънредни средства, а с това, което трябва да вършат – и МВР, и Прокуратурата, и да може то да бъде потвърдено от съда. Затова именно ние предявихме всички тези претенции. Няма. Други народни представители? Господин Ципов. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, ще се опитам да бъда съвсем кратък, за да разнеса някои съмнения, които се опитват да бъдат натрапвани на колегите по отношение на това дали става дума за специализиран или извънреден съд. Искам да изложа няколко важни аргумента, поне според мен. За какво става дума? Първият и основен аргумент, ако се касаеше за извънреден съд, щяхме да търсим промени в друг закон, а не в действащите закони, а именно Законът за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс. Такъв друг законопроект за създаване на тези специализирани органи на съдебната власт няма. На второ място, искам да ви обърна внимание, че с тези промени в Закона за съдебната власт и на Наказателнопроцесуалния кодекс няма абсолютно никаква промяна по отношение на правата на участниците в процеса, включително и правата на обвиняемия. На трето място, по отношение на мерките за процесуална принуда. Това също смятам за много важен аргумент – няма никакви специални процедури, които да са предвидени в Друг много важен аргумент, според мен, са правилата за събиране на доказателствата. Отново няма абсолютно никакво отклонение от предложените и действащи общи правила. Именно една такава процедура, ако бяхме предложили, във връзка с правилата за събиране на доказателствата, би могла да превърне този съд от специализиран в извънреден. На последно място, структурата на съдебните заседания, който също е сериозен аргумент. Те абсолютно ще съвпадат със структурата на съдебните заседания, които са предвидени в обикновените съдилища. Последният, за мен най-важен аргумент, това е действието на последната инстанция. Продължаваме да твърдим, че ние сме за това Върховният касационен съд на Република България да преценява законосъобразността и правилността на присъдите и решенията, произнесени и от този съд, както и от останалите съдилища. По отношение на законопроекта на Министерския съвет също искам да кажа няколко думи относно децентрализирания модел при въвеждането на атестирането и на конкурсите в органите на съдебната власт. Конкурсът за административни ръководители, както бе и досега, ще се провежда централизирано от Висшия съдебен съвет, чрез събеседване, в рамките на което ще се преценява както професионалната подготовка, така и управленската компетентност на кандидатите за административни ръководители. Централизиран остава и конкурсът за младши магистрати и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт. В същото време в законопроекта на Министерския съвет е констатиран и друг съществен проблем, произтичащ от оправданото смесване на конкурса за кариерно израстване на магистрати с правната фигура на атестирането. Негативните последици от това показаха и подход да се търсят възможни решения за нов подход за атестиране, именно по конкретен повод за повишаване в длъжност или за преместване. Този подход, за съжаление, който действаше досега, може би не дава желаните резултати, предвид формалните случаи на провеждане на това атестиране. Затова в законопроекта на Министерския съвет е възприет този подход за децентрализирано периодично атестиране от атестационната комисия на горестоящия орган на съдебната власт, който предвид упражнявания дистанционен контрол ще познава най-добре работата на магистратите. Във всички посочени случаи както атестационната, така и конкурсната процедура, уважаеми колеги, завършва с решение на Висшия съдебен съвет, с което се оформят резултатите от нея. В тези решения е материализирана преценката на Висшия съдебен съвет, който със свое решение материализира волята на колективния орган по управление на съдебната власт за всеки конкретен случай. Благодаря.

Има ли желаещи да участват в дебата? Призовавам народните представители от кулоарите, каня ги в залата, предстои гласуване. Дебатът е закрит.

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт № 054-01-60, внесен от Искра Фидосова и група народни представители на 15 юли 2010 г. Гласували

Господин Казак, заповядайте. ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за прегласуване.

Това означава, че нашите аргументи, аргументите които изказахме, не са били съвсем лишени от основание. Те не бяха лишени от основание, защото ние не чухме и от последното изказване на господин Ципов защо след като няма никаква разлика нито в подбора, нито в процедурата в процесуалните правила, правата на защита и т.н., какво налага създаването на тези спецсъдилища? Какво налага? Ето, това не чухме! Отговорът на този въпрос не чухме, освен една политическа воля, която трябва да бъде превъплатена в каквито и да са предложения,

Благодаря ви. Подлагам на първо гласуване Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт № 002-01-78,